Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 81 narodni poslanik.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 90 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč

socijalne politike i rada, Ministarstvo unutrašnjih polova i Ministarstvo pravde.Želela bih sve da nas podsetim da je juče bio 25. novembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i da ovim datumom počinje u stvari 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Ono što kod mene jeste zabrinjavajuće, a očigledno po kolegama koji napuštaju salu ovo i nije problem za Srbiju, ali za mene lično jeste, jeste upravo uloga države da zaštiti svaki život i garantuje bezbednost svakom svom građaninu, pa pitam, s obzirom da je juče bilo različitih podataka da je u ovoj godini do 20. novembra život izgubilo 38, 40, 45 žena, što već kod mene stvara dovoljan razlog da postavim pitanje – koliko je zaista žena izgubilo život u Srbiji do novembra 2013. godine?Ali, ono što je poražavajuće za ovu državu jeste da je u 2010. život izgubilo 26 žena, u 2011. godini – 29, u 2012. godini – 32. Znači, mi imamo konstantno povećanje broja žena koje su izgubile svoje živote u nasilju. I pored svih strategija, zakona, akcionih planova ovaj broj raste.Stoga, pitam sva ministarstva nadležna za borbu protiv nasilja nad ženama, prvenstveno Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa – šta će preduzeti da ovaj broj ne poraste i u narednoj godini? Koji su to koraci i dodatne mere koje će Vlada predložiti da broj žrtava ne raste?I pored toga, želela bih da postavim još par pitanja. Mi imamo Porodični zakon koji je stupio na snagu 2005. godine, koji u svom 198. članu predviđa mere zaštite. Pa mene interesuje - po godinama koliko je ovih mera zaštite izrečeno? Konkretno kada su u pitanju mere zaštite od nasilja u porodici, koliko je izdato naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće bez obzira na pravo svojine? Koliko je zabrana izrečeno koje se tiču približavanja članu porodice na određenu udaljenost?

što me takođe interesuje - kada žrtva zatraži da se izrekne nešto od pomenutih mera koliko to proceduralno traje? Jer, po mojim saznanjima ta procedura traje od mesec dana pa na više. Mene interesuje - koliko je to prirodno kad žrtva koja trpi nasilje? Obično je to žena u porodici i obično su to i deca, treba da čeka mesec dana da neko izrekne meru da bi neko trebao da napusti domaćinstvo. Ne znam dokle ćemo trpeti da žrtva bude ta koja će se iseljavati i bežati kao da je ona počinila najveće zlo.Pored toga pitam - šta se dešava, a znam šta je zakonska mogućnost, kada taj neko ko dobije meru udaljavanja iz stana ili kuće to ne učini? Zašto mi sebi dozvoljavamo da se tako nešto dešava kao država? Zašto ova država ne preduzme mere da se to dešava po nekom automatizmu? Zašto žrtva mora ponovo da podnosi zahtev da isti taj nasilnik koji nije ispoštovao meru da napusti kuću ili dom da se to prinudno načini?Nadam se da ću kao što sam tražila dobiti odgovore o izrečenim merama, a isto tako verujem da Ministarstvo rada i socijalne politike kao nosilac zaštite u saradnji sa pomenutim ministarstvima razmišlja o tome koje dodatne korake treba preduzeti kako nam broj žrtava ne bi rastao iz godine u godinu, jer, podsećam, uloga države je da zaštiti svaki život i garantuje bezbednost svakog građanina. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Kenan Hajdarević. **Kenan Hajdarević** Hvala poštovani potpredsedniče.Dame i gospodo narodni poslanici, na samom početku želim da uputim pitanje, odnosno primedbu predsedniku Skupštine, odnosno vama kao predsedavajućem, a odnosi se na to šta mi kao narodni poslanici treba još da uradimo da bi ministri počeli da odgovaraju na pitanja koja postavljamo utorkom i četvrtkom? Da li treba da ih molimo, da klečimo. Recite koji mehanizam moramo da učinimo kako bi konačno dobili odgovore na pitanja koja ovde postavljamo?Naime, LDP već četiri meseca postavlja pitanje Ministarstvu, ranije, privrede i finansija, sada Ministarstvu privrede – šta se dešava sa izborom direktora javnih preduzeća? Zašto nisu raspisani svi konkursi za direktore javnih preduzeća koje imenuje Vlada RS i šta je sa onim konkursima koji su već raspisani?Ministar Radulović nema vremena da nam odgovori na to pitanje, ali zato ima vremena da u svojim javnim nastupima kaže kako su političari odgovorni za neizbor direktora javnih preduzeća i na taj način apsolutno stavlja sve nas koji se bavimo politikom u isti koš. Nismo svi isti.Ako neki političari to ne dozvoljavaju, da li imaju ime i prezime? Koji su to političari? Da li ti političari sede u Vladi? li ti političari sede na mestima direktora javnih preduzeća ili ti političari sede na visokim funkcijama u svojim strankama, a te stranke su stranke vladajuće koalicije? Prosto je nemoguće da službenik Vlade daje odgovore novinarima, a nama, narodnim poslanicima nema vremena da da odgovore na ta pitanja.Još jedno pitanje koje već tri, odnosno četiri meseca postavljamo ministru privrede – koja javna preduzeća, koja su monopolisti, koriste ili se reklamiraju? To je po Zakonu o javnim preduzećima zabranjeno ako ne postoji odluka Vlade Srbije.U nedelju smo prisustvovali, kako

Energetskog sporazuma sa Ruskom Federacijom, zato što mislimo da je on u suprotnosti sa interesima Srbije. Mi smo kao politička partija prvi dan predizborne ćutnje 2008. godine organizovali demonstracije ispred Vlade Srbije kada je tada tehnička Vlada, koju su sačinjavali DSS i DS, usvajala Uredbu o načinu sprovođenja tog sporazuma. Takođe smo glasali protiv Energetskog sporazuma u Skupštini Srbije.Ono

da nam se određuje ko od naših državnih zvaničnika može, a ko ne može da prisustvuje otvaranju, da li jedan ministar može, a drugi ne može itd. Onda dolazimo do jednog jednostavnog pitanja, u ovom slučaju ministarki energetike koji ministar u Vladi Srbije radi protiv interesa Republike Srbije? Mi kao Narodna skupština moramo da dobijemo taj odgovor, jer su ti ministri zakletvu položili ovde pred nama, u Skupštini Srbije.Pre Srbije.Pre godinu i po, po vašem uverenju, kada kažem vašem mislim na pripadnike vladajuće koalicije, dobili smo savršenu Vladu. Posle godinu dana tu savršenu Vladu smo morali da rekonstruišemo, a pre dva dana saznajemo da jedan ministar radi u suprotnosti interesa Republike Srbije. Koji je taj ministar? Ima li on ime i prezime? Ako je istina ono što kaže ministarka energetike, da se u diplomatskoj pošti vide njegove izjave koje su u suprotnosti sa politikom Vlade Srbije, taj ministar mora da bude razrešen. Ne da podnese ostavku, nego ga Skupština Srbije mora po hitnom postupku razrešiti. Hvala.

položaja Srba u regionu, Srba koji žive van granica Srbije i položaja izbeglica, iz jednog jednostavnog razloga što se to pitanje u Narodnoj skupštini Republike Srbije zadnjih godinu i po dana uopšte nije raspravljalo, a i zbog toga što, nažalost, o tom pitanju ne vode brigu ni predsednik Republike Srbije, ni Vlada Republike Srbije.Povod

O tome svedoči i najnoviji izveštaj koji je pred Odborom za Srbe van Srbije i Srbe u regionu podneo Napredni klub, u vidu izveštaja za prethodni period, u kome se kaže: „Uspostavljanje nove Vlade, u kojoj je SNS postala okosnica, dovelo je do daljeg opadanja državne politike. Navodna politika štednje dovela je do ukidanja ministarstva i uspostavljanja manje uticajne Kancelarije za saradnju sa dijasporom i srpskim narodom u regionu. Sitni partijski i sramotni lični interesi vođstva SNS uticali su na politiku prema srpskom narodnu u Crnoj Gori, koji je ponižen i napušten u meri neviđenoj od uspostave demokratije u Srbiji.“ Na kraju se daje generalna ocena koja je boldovana, istaknuta i kaže se: „ Tokom 2012. i 2013. godine ova politika značajno je pogoršana u odnosu na Srbe van Srbije.“Ova knjiga je podeljena članovima Odbora za Srbe u regionu i nazvana je „crna knjiga“, jer su rekli da je položaj srpskog naroda gori nego što je bio u prethodnom periodu, a naročito za to okrivljuju Vladu Republike Srbije i predsednika Republike Srbije.Država Srbije.Država Republike Srbije je prema članu 13. Ustava Republike Srbije dužna da štiti interese Srba van Srbije, pa se kaže da Republika Srbija razvija i unapređuje odnose Srbije sa Srbima koji žive u inostranstvu, sa matičnom državom.Prema Zakonu o dijaspori i Srbima u regionu, predsednik Republike Srbije je dužan da svaka tri meseca organizuje Savet za Srbe van Srbije. Do sada su održana samo dva sastanka takve vrste, a na tim sastancima gotovo da nije raspravljano o položaju Srba van Srbije na adekvatan način.Da je to tako pokazuje i činjenica što predsednik Republike Srbije do sada u svom mandatu nije primio porodice nestalih iz Republike Hrvatske. Udruženje „Suza“, koje okuplja porodice nestalih u Republici Hrvatskoj, brine se o pronalaženju i traženju preko 1.500 nestalih u Hrvatskoj. Prema zvaničnim podacima Republike Hrvatske takvih je 800.Ono što posebno zabrinjava, da je trenutno 270 neeshumiranih grobnica koje su poznate, a nisu eshumirane iz ne znam kojih razloga, i 380 eshumiranih tela Srba iz Hrvatske koja su neidentifikovana i takva stoje više godina. Pitam predsednika Republike Srbije – zbog čega do sada nije primio porodice nestalih iz Hrvatske?Da bude gora situacija i rekao bih neobičajnija, predsednik Josipović je primio do sada porodice nestalih iz Hrvatske i danas su danas su te porodice nestalih u Zagrebu u 14.00 sati trebale da se sastanu sa predsednikom Hrvatske, a predsednik Republike Srbije se nije udostojio da ih primi.S druge strane, pitam šta će učiniti Vlada Republike Srbije na sprovođenju Programa stambenog zbrinjavanja izbeglica u Srbiji i oko angažovanja sredstava koja su prikupljena na donatorskoj konferenciji koja je održana pre dve godine u Sarajevu? Danas se tim pitanjem u Srbiji bavi jedino Komesarijat za izbeglice, a Vlada Srbije o tome ne vodi brigu.Drugo pitanje brigu.Drugo pitanje se tiče nasilja u Republici Srbiji. Pitam Vladu Republike Srbije šta će učiniti povodom vršnjačkog nasilja u Ruskom Krsturu i pretnji i napada na decu koja se dešavaju u Ruskom Krsturu u mesnoj školi? Hvala.

godine EU i naša država su uložile negde oko 15 miliona evra za izgradnju i opremanje Nacionalne laboratorije za kontrolu hrane, koja još uvek ne radi. Nezvanično saznajemo da je u toku procesa akreditacije Nacionalna laboratorija, ali nam se čini da nam vreme izmiče jer smo ovih godina imali niz afera oko kvaliteta hrane, od kojih je afera o aflatoksinu u mleku prošle godine nanela veliku štetu našoj privredi.Takođe, nezvanično saznajemo da od 12 miliona evra koje je EU odvojila za opremanje i nabavku opreme laboratorije za proveru kvaliteta hrane, trenutno zastoj u isporuci opreme upravo zbog toga što mi sa naše strane nismo preduzeli sve što je trebalo da se preduzme da bi Nacionalna laboratorija za proveru kvaliteta hrane počela sa svojim radom.Naravno, da je jako bitno pitanje za bezbednost hrane, za zaštitu zdravlja stanovništva, za našu tržišnu utakmicu, kakav je kvalitet hrane koji mi proizvodimo, koji kupujemo i kojim se ishranjuje naše stanovništvo, jer konkurencija u okruženju radi svoje, pa je tako bila jedna izmišljena afera u Hrvatskoj i Sloveniji 2007. godine, o salmoneli u „mančemelou“, koja nije postojala.Zbog toga je moje pitanje vrlo konkretno – šta će Ministarstvo poljoprivrede sa svoje strane preduzeti da se više za proveru kvaliteta hrane ne angažuju skupe privatne laboratorije, jer laboratorije, pre svega, Holandije i Nemačke i kada će Nacionalna laboratorija za proveru kvaliteta hrane početi sa svojim radom?

se odnosi na najavljeno povećanje cena električne energije za privredu od 1. januara 2014. godine, odnosno na nejednake cene, koje će plaćati privrednici u različitim delovima Srbije.Naime, prema odluci, odnosno Pravilniku koji je izdala Agencija za energetiku, biće različite cene električne energije u različitim delovima Srbije, jer će u tu cenu električne energije biti uključena i takozvana mrežarina, odnosno troškovi održavanja mreže na pojedinim delovima konzumnog područja širom Srbije. U tom smislu će analogno većim troškovima održavanja mreže u brdsko-planinskim područjima koji se uglavnom dominiraju na jugu i zapadu Srbije, će cena električne energije za pravna lica, za male preduzetnike, privrednike biti i do 50% veća nego cena električne energije za područje Vojvodine ili Beograda.U jučerašnjoj emisiji na B92, direktor „Elektroprivrede Srbije“, Aleksandar Obradović je izjavio da je on u više navrata predlagao Upravnom odboru, da se donese posebna odluka koja bi izjednačila cene električne energije na nivou na nivou čitave Srbije u istom nivou, međutim, takođe je rekao da ta odluka nije prošla i da je to stopirano iz Ministarstva energetike.Postavljam energetike.Postavljam pitanje ministru energetike – zbog čega se najavljuju ovakve drastične kazne za one ljude koji žive i rade u drugim delovima Srbije, sem u Beogradu i Vojvodini? Da li je to još jedan pritisak na ljude koji žive van Beograda i Vojvodine da se isele iz svojih područja, da se dosele upravo tamo gde su povoljnije cene i gde su bolji uslovi za život?Ko ima pravo da krši Ustav i da u nejednaki položaj dovodi građane Srbije koji žive u različitim područjima? Na osnovu kog to pravila ćemo doći u situaciju da oni koji žive u krajevima gde je mnoge teže privređivati, gde je mnogo niži standard, gde su mnogo veći troškovi za bilo koju vrstu delatnosti, da će sada morati da plaćaju i veće cene električne energije?Zahtevam od Ministarstva energetike i „Elektroprivrede Srbije“ da pod hitno ovu situaciju reše i da cenu električne energije upodobe tako da je pristupačna i sa istom cenom za sve građane Srbije, odnosno za sve one koji se bave određenom delatnošću privrednike, male privrednike, zanatlije i preduzeća. Hvala. Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Obaveštavam da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Mladen Grujić, Nataša Vučković, Tamara

u pojedinostima.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković, Donka Banović i Dušica Morčev, kao i amandmane Odbora za zdravlje i porodicu.Primili ste izveštaje Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković, Donka Banović i Dušica

Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani predlagaču gospodine Stefanoviću, kao i na plenarnom zasedanju, kao i na samom sastanku skupštinskog Odbora, kada smo razmatrali zakona u načelu i amandmane na Predlog ovog zakona, ponovili smo da je jako bitno da trudnice i deca imaju zdravstvenu zaštitu i da budu pokrivena, ono pravo koje im garantuje i sam Ustav.Ponovili smo da smo ovaj zakon već u prošlom sazivu glasali. Kao narodni poslanik i u prošlom sazivu sam glasao za ovaj predlog zakona o zdravstvenom osiguranju član 22. koji pokriva i ovaj predlog nekih mera. Lično pozdravljam, mislim, da je dobro da regulišemo ali da pored zakonskih rešenja, pored izvlačenja određene grupacije iz postojećeg Zakona o zdravstvenom osiguranju, gde je jako bitna sprovodljivost tih zakona. Mi ćemo ponovo glasati za jedan zakon koji smo već glasali. Nije problem, glasaćemo i treći put ako treba.Ono što ističem, što poslanička grupa DS ističe jeste funkcionalnost zdravstvenog sistema. Šta naše trudnice, šta naša deca imaju od zdravstvenog sistema, zdravstvenog osiguranja? U ovom predlogu amandmana piše da li je lekar akušer ili je lekar opšte prakse. Ono što moram da vam kažem i i postavljam pitanje, ne predlagaču nego Ministarstvu zdravlja – šta smo mi uradili kao država u edukaciji tih akušera? U edukaciji naših lekara? Šta smo uradili povodom jedne prelepe donacije koju je dao japanski narod državi Srbiji i srpskom narodu, a on je dao 39 mamografa. Postavljam pitanje kao narodni poslanik DS – gde su gde su i da li su u funkciji svih 39 mamografa koje je poklonio japanski narod srpskom narodu?Sledeće pitanje, japanski narod je dao mogućnost, bivši japanski ambasador, dali su mogućnost da 80 lekara, 80 radiologa odu u Japan, o trošku Japanske Vlade da se edukuju na rad sa mamografima,

je dobro da donosimo dobre zakone, ali da je jako važnije od donošenja tih zakona sprovodljivost zakona. Šta građani imaju upravo od tih zakona koje mi donesemo u Skupštini Srbije.Završiću, pošto ste me upozorili da završim ovu diskusiju. Završiću pitanjem – da li je moguće, ako su nam Japanci dali 80 specijalizacija da je samo nekoliko lekara otišlo i da mi u Srbiji nemamo dovoljno lekara koji će pročitati mamografski snimak. To su greške našeg zdravstvenog sistema o kojima moramo da pričamo. Zakoni jesu dobri, zakone možemo da hvalimo, ali sprovodljivost tih zakona sam u obavezi da kritikujem. Hvala puno. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, moje koleginice i ja smo podneli amandmane na ovaj predlog zakona. Žao nam je što ovi amandmani nisu prihvaćeni. Naša namera je bila da poboljšamo ovaj predlog, ali bez obzira na to poslanička grupa DSS će podržati i ovakav Predlog zakona. Hvala. Reč ima predlagač zakona narodni poslanik Nebojša Stefanović. U konsultacijama sa članovima Odbora za zdravlje sam raspravljao o svim ovim amandmanima. Kao neko ko nije lekar, hteo sam da se konsultujem sa njima i da dobijemo mišljenje zbog čega neki od ovih amandmana treba ili ne treba da budu prihvaćeni.Konkretno oko ovoga,

nekim delovima Srbije možda nema specijalista, možda će tim ženama biti teže da dođu do specijaliste, neće moći da to urade u svom mestu, moraće da dobiju uput, ali definisano je da lekar opšte prakse može,

pošto je vaša poslanička grupa uložila pet amandmana, da pokušamo da poboljšamo ovaj tekst zakona nešto konsultacijama i sa članovima Odbora, amandmanima Odbora promenjeno je u tom smislu. Mislim da je, u tom smislu, zakon zbog toga bolji i zbog toga se zahvaljujem na trudu.

imamo jedan problem da li da glasamo za ovaj amandman ili ne? Problem nije u sadržini amandmana. Problem je u činjenici da glasamo za zakon koji već postoji i koji se primenjuje. Nemam problem da, kao član DS, glasam za zakon koji već postoji, ako će to pomoći onima koji za taj zakon nisu glasali, kada se taj zakon izglasavao, da umire savest.Ako smo neke čekali 23 godine da progledaju i shvate da je budućnost Srbije u EU, pa izgubićemo i ovaj dan da shvatimo da je ovakav zakon bio neophodan i da smo ga mi u prošlom sazivu doneli.

i zakon koji već postoji? Mi ćemo za taj zakon svakako ponovo glasati, glasali smo i prošli put. Ako je to način da neki ljudi počnu svoju kampanju za neke druge izbore i u tome ćemo im pomoći. Nemamo nikakav problem, ako oni misle da time jačaju svoj politički kapacitet predlažući ovakav zakon.Sa druge strane, podvlačim, bilo je u političkoj praksi, ne samo u Srbiji, nego i u drugim zemljama, da neke stranke dođu na vlast i onda kroz zakonodavnu aktivnost probaju da poprave ono što su propustili kada su bili u opoziciji ili što su propustili kada su prošli put bili na vlasti. To prihvatamo. Kažem, neke smo čekali 23 godine da shvate da je budućnost Srbije u EU. Sačekaćemo i one koji nisu shvatili da je za ovaj zakon trebalo da glasaju

da unapredite amandmanima taj postojeći zakon, kao što cenim napore predlagača da umiri svoju savest zato što prošli put nisu glasali za ovaj zakon kada smo taj zakon usvojili.Lično

opšte ne sporim dobru nameru onih koji su ga tada donosili da su želeli da poprave situaciju u zdravstvenom sistemu, ni najmanje.Moram da vam kažem najdirektnije, najličnije, nikada mi nije bila namera da predlaganjem ovog zakona, kao ni izmene i dopune Zakona o radu koji sam podneo pre

To ne služi ovome. Međutim, ne sumnjam u to da oni koji su predlagali zakon tada imali dobru nameru, prevideli su jednu stvar.To sam više puta rekao u načelnoj raspravi, ali ću reći još jednom. Prevideli su jednu stvar da zaposlena žena, kojoj je osnov osiguranja radni odnos, ne može da ima zdravstveno osiguranje ako joj nije overena zdravstvena knjižica. To kaže taj zakon za koji su glasale kolege. Nažalost, to je previd. Nije se vodilo računa o tome da će se desiti da neke kompanije nemaju mogućnost da uplaćuju doprinose, što je već posao poreskih organa i oni to treba da gone. Ne treba ni jedna kompanija da bude zbog ovakvih, jer mi ne želimo da trudnice, porodilje, majke da snose odgovornost zato što njihovi poslodavci nisu bili savesni.Član 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju, odnosno zdravstvenoj zaštiti jasno govori o tome da žena kojoj je osnov osiguranja 1010, odnosno zaposlenje, nema zdravstvenu zaštitu ako joj knjižica nije overena i to je propust u tom zakonu. Ovaj zakon to omogućava. On omogućava da se ta jedna greška, ne verujem da je iko želeo da se ta greška uspostavi. Sada ako će neko to, što ne želi da prihvati da je zakon dobar, da opravda time što će ponovo da glasa i da to ponovi hiljadu puta, da glasa za zakon koji postoji i koji se već primenjuje…Neki su nam čak govorili da se Ustav primenjuje, iako nema direktne primene Ustava. Ustav se primenjuje kroz zakone. Jednostavno, ne postoji direktna primena Ustava. Ako će to biti da se olakša savest zašto će pritisnuti dugme za tog dana kada se bude glasalo, iako bi bilo potpuno ispravno, ako smatrate da je nešto suvišno, da glasate protiv ili da ne glasate, ali onda to možda ne bi bilo popularno, pa bi moralo biračkom telu da se objašnjava zašto se glasa ili zašto se ne glasa, slobodno, meni uopšte nije bitno koji su razlozi. Drago mi je što će svi da glasaju za i da time daju podršku ovom zakonu. Drago mi je što ćemo time pokazati jedinstvo Narodne skupštine.Iskreno, lično ne bih glasao za zakon za koji mislim da je suvišan. Nikada ne bih glasao za takav zakon. Nikada, jer to je besmisleno. Glasate za nešto što nije dobro. Znači, uvećava se administracija, broj zakona itd. pošto ovaj zakon ne postoji, prvi put se nalazi pred Narodnom skupštinom u formi leks specijalisa, ispravlja tu grešku da zaposlena žena, kojoj je osnov za zdravstveno osiguranje radni odnos, pošto je njoj jedini način da ima zdravstveno osiguranje da joj je radna knjižica overena. Sada te žene i majke neće morati da imaju zdravstvenu knjižicu, neće morati da razmišljaju da li su poslodavci savesni, da li su im knjižice overene. Moći će da idu kod lekara bez problema. Hvala.

nije loš trenutak da uskočim i kažem par reči o ovom amandmanu, ali uopšte o intenciji predlagača zakona.Dakle, poslanička grupa Zajedno za Srbiju će glasati za ovaj zakon. Rekao sam u raspravi šta mislimo.Što se tiče ovog amandmana, donositi nove zakone pod sumnjom da stari nisu dobri ili se ne primenjuju će nas dovesti do toga da ćemo imati niz novih zakona koji će regulisati pojedinačno ove teme, jer smo mi praktično regulisanjem, na ovaj način, određenih kategorija stanovništva izašli iz domena Zakona o zdravstvenom osiguranju.Sad tu imam jedan lični problem i to sam rekao na Odboru za zdravlje. Mislim da on nije obuhvaćen ovim amandmanima, a možda ne bi bilo loše da bude, pošto donosimo novi zakon. U obrazloženju za donošenje ovog zakona vi ste stavili, gospodine predsedniče, da je zapravo ovaj zakon dobar i da će pomoći da se poveća natalitet u Republici Srbiji. Omogućiće svima da pristupe zdravstvenom sistemu, bez obzira da li imaju overene knjižice ili ne, i to je dobro. To je razlog zbog koga ćemo mi glasati.Ali, imamo ovde dve kategorije žena koje neće moći da budu obuhvaćene,

da se pregledaju i da praktično posle budu deo tog zdravstvenog sistema? Druga kategorija su one žene koje su u postupku ili žele da uđu u postupak vantelesne oplodnje.Ako mi želimo o tome da razmišljamo i da pospešimo naš zdravstveni sistem, kako ćemo tim ženama koje su u radnom odnosu, imaju osnovu osiguranja 1010 ili osnov 1410 ili osnov 1814, a nemaju overenu knjižicu, kako ćemo njima da omogućimo da uđu u postupak, da se ostvare kao majke, da imaju porodicu? Kako ćemo njima da omogućimo da se leče?Podržavam ideju da sve žene u Srbiji, odnosno u ovom slučaju trudnice i porodilje, imaju zdravstvenu zaštitu bez obzira na to da li im je knjižica overena ili nije, ali smatram da postoje kategorije stanovništva koje smo zaboravili. Takođe, imamo teško bolesne, imamo ljude koji rade u firmama u restrukturiranju, koji ne mogu da se leče, dijabetičare, imamo kardio-vaskularne bolesti, imamo maligne bolesti, imamo sve one bolesti koje su od veće socijalno-medicinskog značaja, a koje nisu obuhvaćene. Zato će poslanička grupa ZZS i ja kao deo nje predložiti neke zakone kojima treba da otklonimo ovu nepravdu. Hvala.

na šalter ovlašćene zdravstvene ustanove i utvrdi se da njihov poslodavac nije plaćao doprinose, automatski se na njih primenjuje član 22. zakona, koji kaže da trudnice i porodilje imaju pravo na besplatno lečenje. To je apsolutno tačno. Zato nema potrebe da se menja zakon. Zato je dovoljno promeniti softverski program. Nije uplatio poslodavac, klikom na dugme, automatski se prebaci na korisnika besplatne zdravstvene pomoći kojoj pripada i po slovu zakona član 22. postojećeg i po Ustavu Republike Srbije i tu nema nikakvog spora. To znaju i građani Srbije, to znamo mi u sali, to zna i predlagač zakona.S druge strane,

Verujem da bi snagom svog autoriteta ubedio i Tomislava Nikolića, Jorgovanku Tabaković i sve ostale poslanike koji su tada bili poslanici da glasaju za taj zakon.Nemamo nikakav problem da nastavimo našu političku doslednost,

Demokratska stranka je dosledna stranka i kada se predloži ovakav zakon za koji smo glasali, mi se ne odričemo svoje političke prošlosti. Kad smo 1991. godine rekli – budućnost Srbije je u EU, to smatramo i 2013.

Nije reč o EU, reč je o doslednosti. Ne može niko nama da kaže – nemojte vi sad glasati za zakon koji postoji. Sutradan kad budemo glasali da je ovo grb Srbije, koji stoji iza vas, a to smo mi predložili, neki za to nisu glasali, mi ćemo i za to glasati, jer mi ne odstupamo od toga. Kada kažete da je politika Srbije ta i ta, reći ćemo – tačno je, mi to prihvatamo, to je naše političko ubeđenje. Kada kažete da je obaveza zakonodavaca da brinu o zdravstvenoj brizi, nezi i pomoći porodiljama i trudnicama, kazaćemo – tako je, to je politika DS od koje mi ne odstupamo 23 godine.

Gospodine ovlašćeni predlagaču, gospodine Stefanoviću, smatram da ste trebali da prihvatite ovaj amandman na zakon koji ste vi nazvali svojim.

Veselinović** Na njegov zakon. Ja sam rekao da je trebalo da prihvati amandman na njegov zakon. S druge strane, kažem da to nije njegov zakon, nego će to biti zakon Narodne skupštine Republike Srbije, koji će biti dužni da poštuju svi oni koji primenjuju zakon.S druge strane, nije korektno reći – ako smatrate ako smatrate da zakon nije dobar, zašto za njega da glasate. Jednostavno, ovde se radi o političkoj temi, o činjenici da vi jednu temu koja jeste normativne ali ima političku dimenziju. Naime, radi se o normama koje već postoje u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije, koje vi opet stavljate u jedan zakon, izvlačite ga u leks specijalis, kako ste ga nazvali i sada nama kažete – nemojte glasati za te odredbe.Vi biste sutra, gospodine Stefanoviću, rekli da smo mi protiv trudnica, protiv dece itd.

ništa protiv da se zakon zove Nebojšin zakon. Baš lepo zvuči. Ne vidim nikakav problem u tome. Ali, nije, doneće ga Narodna Skupština Republike Srbije, svojim glasovima, većinom u Skupštini, koliko vidim, i oni koji traže razlog da ga kritikuju, a ne znaju zašto ga kritikuju, će takođe glasati za Predlog zakona. Ne vidim kako može jedan amandman ili jedan predlog zakona da bude politički u Narodnoj skupštini.

amandman koji su podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković, Donka Banović i Dušica Morčev. On je ispred nas ovde i ne diskutujemo više u načelu, nego govorimo u pojedinostima. Molim vas da ispoštujemo to. Bar vi ispoštujte, ako

sam repliku pošto sam pomenut.Hoću da kažem da nikada u toku rasprave, čak sam rekao i u načelu da ovo nije moj zakon. Ovo je zakon koji ja jesam predložio, ali ovo je zakon za koji sam molio konsenzus svih poslanika u Narodnoj skupštini. Ono što je dobro je da sam uspeo u tome, da će svi narodni poslanici Narodne skupštine glasati za njega ili bar najveća većina. Naravno, nisu se svi pojedinačno izjašnjavali, ali najveće poslaničke grupe i najveći broj poslaničkih grupa se izjasnilo da će podržati ovaj zakon, na šta sam ja izrazito ponosan.Rekao iza toga stojim da ja nikada ne bih glasao za zakon koji smatram bespotrebnim. Nikad ne bih glasao. Drugi mogu i imaju pravo da glasaju ili ne glasaju, neka rade šta god žele, to je pravo narodnih poslanika. Nikada ne bih glasao za zakon za koji smatram da je višak, višak. Nije višak zato što, nažalost, kada trudnica koja je u radnom odnosu dođe na šalter, na nju se ne primenjuje automatski član 22. zato što je zakon veoma jasan, da ona trudnica koja je u radnom odnosu na nju se primenjuje član 17. i ne postoji mogućnost da se primeni član 22. U tom trenutku njoj se traži overena zdravstvena knjižica. Da li su lekari takve žene primali? Naravno da jesu. Naravno da jesu. Primali su i vršili su određene preglede, dijagnostičke radnje i, na žalost, pošto to onda nisu mogli da naplate od Fonda na takav način su štetili svojim zdravstvenim ono što je ovde važno to je da mi uspemo da pomognemo još jednoj kategoriji našeg stanovništva. Naši politički sukobi i ko će više puta da se javi ili da kaže uopšte nije važno za građane Srbije. Za građane Srbije je važno da mi još jednu kategoriju stanovništva dodatno obezbedimo. Daj bože da i druge poslaničke grupe, kao što sam čuo gospodina Zelenovića koji će takođe u narednom periodu predložiti neki od zakona, možda i neki drugi kolega, da počnemo da razmišljamo o boljoj zaštiti, da pokušamo da obezbedimo i dovoljna sredstva za to i da počnemo da razgovaramo o boljoj zaštiti građana ove zemlje.

Hvala, gospodine predsedavajući.Kolege narodni poslanici, videli ste da u Predlogu zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja predlagača poslanika Nebojše Stefanovića nema člana zakona koji bi se odnosio na izvore finansiranja prava o kojima Predlog zakona govori. Amandman kojim se pokušava to regulisati je u stvari podneo Odbor za zdravlje i porodicu.Naime, predlagač samo u obrazloženju Predloga zakona govori o finansiranju. U obrazloženju se navodi: „Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu. Sredstva za sprovođenje ovog zakona obezbediće se u okviru pozicije u finansijskom planu Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja“.Iz ovakvog obrazloženja moglo bi se zaključiti da predlagač zakona misli da se zdravstvena zaštita dece, nezaposlenih trudnica i porodilja, odnosno onih kojima poslodavac ne plaća doprinose, kao i drugih lica koje obuhvata član 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju, ne finansira iz republičkog budžeta, pa neće biti ni novog troška, da tako kažem, za budžet ili smatra da su sredstva koja se već izdvajaju u republičkom budžetu dovoljna za ove namene.Na žalost, nije tačno ni jedno, ni drugo. Naime, članom 204. Zakona o zdravstvenom osiguranju eksplicite se navodi da ne samo deca, trudnice i majke, dakle žene porodilje, nego i čitav niz drugih kategorija stanovništva koji obuhvata član 22. se finansiraju iz

dinara.U načelnoj raspravi sam i rekla da mi nemamo problem da postojećim zakonom prava ovih kategorija nisu dobro uređena, nego da je glavni problem zato što se godinama iz budžeta transferiše neodgovarajući iznos sredstava da bi ove kategorije imale stvarno zdravstvenu zaštitu. Navela sam i podatak da 2011, 2012. i 2013. godine, bez ikakvih izmena, znači svake godine izdvaja se 615 miliona, što je apsolutno nedovoljno za ove namene.Da li se nešto promenilo Predlogom budžeta za 2014. godinu ili Predlogom finansijskog plana Fonda zdravstvenog osiguranja za 2014. Da li tu možemo da vidimo tih 500 miliona, kako nam je predlagač rekao u načelnoj raspravi i to dva puta, videla sam ovde u stenogramu? Na žalost, nije. Predviđeno je 668 miliona. To je neki 53 miliona više nego u prethodnim godinama. Složićete se da 53 miliona nisu 500 miliona. Suštinski, mi i dalje imamo problem neobezbeđivanja adekvatnih iznosa sredstava da se sve ove kategorije koje su obuhvaćene članom 22. istinski njihova zaštita finansira.

gde se procenjuje da bi u stvari, ako hoćemo istinsku zaštitu svih ovih kategorija, bilo neophodno obezbediti 12 milijardi. To je dvadeset puta više nego što sada budžet ima mogućnosti da transferiše Fondu za zaštitu ovih ljudi, odnosno još se preciznije kaže – sada obezbeđujemo 695 dinara po licu, a trebalo bi 12.714 dinara.Dakle, kao što sam u načelnoj raspravi više puta rekla, postojeća zakonska rešenja koja se odnose na zdravstvenu zaštitu najugroženijih kategorija stanovništva, uključujući i decu, nezaposlene trudnice i porodilje su dobra. Nije nam potreban nikakav poseban zakon. Potrebna su nam znatno ozbiljnija sredstva u Fondu zdravstvenog osiguranja, odnosno u budžetu koja će biti transferisana Fondu. Zato ću predložiti amandman na Predlog budžeta za 2014. godinu i pokušati da tim amandmanom, ako ovde naiđe na razumevanje poslanika, stvarno ovako loše stanje u Fondu što se tiče sredstava za zaštitu ovih kategorija lica popravilo.Dakle, još jednom ponavljam, nemojmo da proizvodimo zakone koji već postoje, zakone koji ne mogu da se primene jer nemamo odgovarajuća sredstva. Kontrolišimo primenu zakona. Na kraju, parlament i ima tu ulogu da prati sprovođenje.Tražimo od Ministarstva zdravlja da jasnim instrukcijama Fondu kaže kako treba sprovoditi zaštitu građana obuhvaćenih članom 22. Dakle, ne pišimo zakone koji će ostati, što se tiče kvaliteta zdravstvene zaštite i obuhvata lica, u stvari mrtvo slovo na papiru. Hvala. Reč ima narodni poslanik Nebojša Stefanović. Izvolite. **Nebojša Stefanović** Srećom, u ovom zakonu se o tome ne radi, pošto ovo slovo niti je mrtvo slovo na papiru niti će na bilo koji način ponoviti bilo kakve odredbe koje već postoje. Ovaj zakon je dobar zato što obuhvata još jednu kategoriju majki, trudnica i porodilja koje do sada nisu imale adekvatnu zdravstvenu zaštitu.Drago mi je da će svi narodni poslanici u danu za glasanje, bar većina, glasati za ovo i time pokazati da nam je ovaj zakon bio nešto što je važno za Republiku Srbiju.Što se tiče sredstava koja se tiču u ovom amandmanu, postoje razlike između tekućih sredstava Fonda koje on ima i onih sredstava koji se prebacuju iz budžeta.Složićemo se da ta sredstva iz budžeta nisu dovoljna, ali nije da nisu dovoljna ove godine, nisu dovoljna već godinama unazad.

ti problemi nisu nastali pre šest meseci ili godinu dana, postoje godinama i godinama u našem društvu. Mnogi koji su danas veoma glasni o tome, tada su bili veoma tihi u svojim kritikama, zahtevima i naporima da se ta situacija popravi.Što se tiče ovoga, Fond će iz tekućih sredstava koja služe za ugovaranje zdravstvene zaštite, obezbediti između 450 i 500 miliona dinara za ovu poziciju ekskluzivno, da bismo ovaj deo posla obavili. Međutim, pošto je Srbija pravno uređena država, Fond ne može pre nego što se zakon usvoji da pristupi obezbeđivanju sredstava jer nema osnov na osnovu čega bi to uradio. Dakle, tek kada mi uradimo usvajanje ovog zakona, Fond će moći da uradi drugačiju raspodelu sredstava u svom finansijskom planu i da prikaže tu stavku od 450 do 500 miliona, što će uraditi iz jednog suficita koji ima iz prethodnog poslovanja, koji će preneti iz prethodnih godina, a ova sredstva koja prenosi Republika, koja su budžetska sredstva, jesu nedovoljna i sa tim se potpuno slažem.Nažalost, teška ekonomska situacija je takva da su uspeli da urade povećanje u odnosu na prethodnu godinu, koje nije malo u odnosu na to kakva je situacija u zemlji. Voleo bih da su i prethodni direktori fondova bolje vodili računa o tome kako da bolje zaštite stanovništvo, nego što su vodili računa o nekim drugim stvarima, ali, to je već njima na dušu i svima onima koji su ih na ta mesta predlagali i birali. Vrlo ću kratko. Dakle, ako postoji neki suficit u Fondu zdravstvenog osiguranja, sigurno nije rezultat rada ovog direktora. Kaže se da iz prethodnog perioda ima viška sredstava. Međutim, postoji jedan problem. Znači, vi ne možete štititi ove kategorije stanovništva iz viška sredstava koji je nastao uplatom doprinosa zaposlenih, nego samo iz transfera iz budžeta. Jako su male šanse da po usvajanju ovog zakona mi dobijemo svojevrsni rebalans finansijskog plana Republičkog fonda zdravstva. tačno se zna iz kojih sredstava koje kategorije stanovništva jesu osigurane.Dakle, iz obaveznih doprinosa su osigurana lica iz člana 17. Iz budžeta Republike Srbije su osigurana lica obuhvaćena članom 22. Ne mogu se za pokrivanje troškova zdravstvene zaštite lica iz člana 22. koristiti sredstva koja se prikupljaju u Fondu iz doprinosa koji plaćaju sva lica iz člana 17. No, tu smo da vidimo kako će izgledati rebalans finansijskog plana Fonda zdravstvenog osiguranja. Zahvaljujem.

gde im zdravstveni centri često nisu blizu, dešava se da im stvarno neko traži knjižicu, itd.Znači, ovaj zakon na neki način pokriva, daje zakonsku osnovu da oni imaju takođe zdravstvenu zaštitu. Ali, koleginica Ljiljana Lučić je potpuno u pravu. Ja sam, sećate se, prošli put pominjao invalide i neke druge kategorije koji bi takođe morali biti obuhvaćeni prema članu 22. Ali, ono što je suština ovde, to je da mi moramo, meni je žao da niste pozvali direktora Fonda i ministarku zdravlja, ali ovo je početak rasprave o našem društvu, suštinske, šta ova zemlja sa ovim sredstvima zapravo može da garantuje od obavezne zdravstvene zaštite.Još

Poštovani gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, da nije prihvaćen ovaj amandman Odbora, nastala bi nesaglediva šteta i posledice po sve porodilje i trudnice jer ne bi bilo budžeta iz koga bi mogli da isplaćujemo ono što je obaveza kada je reč o toj kategoriji stanovništva.Svaka površnost, svaka neutemeljenost u stvarnom životu u stvarnom životu kada je reč o nekom zakonu, neću reći u znanju, je veoma opasna. Jer, amandman kaže – prava utvrđena ovim zakonom, deca, trudnice i porodilje ostvaruju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Šta to sad znači kada je reč u praksi o ovom zakonu?Mi smo ovde svedoci jedne veoma opasne političke prakse tzv. dogovornog zakonodavstva gde se vi i ja, recimo, gospodine predsedavajući, dogovorimo da ćemo na neki drugi način tumačiti Poslovnik.

su izgledali pokušaji dogovornog zakonodavstva, da se vi i ja nešto dogovorimo, ili da se guverner Narodne banke, ministar finansija ili kraljev sekretar nešto dogovore. Primera radi, kralj Petar Prvi Karađorđević, pošalje svog sekretara da se dogovori sa ministrom finansija Kraljevine Srbije, dr Lazom Pačuom, da kralj uzme zajam od dva miliona dinara. I kaže: „Vi ćete meni lepo dati dva miliona dinara u vidu zajma, u vidu mojih plata za nekoliko godina unapred“. Znate šta kaže Laza Pačum: „Ne može“. Sad kraljev sekretar pita – kako ne može? On mu kaže: „Vidi, vremena su teška, možda kralj abdicira, ko će da vrati? Laza? Možda su vremena još teža. Možda kralja zamene drugom dinastijom. Ko će da vrati? Laza.“Znači, ovde nema dogovora. Ne možemo mi da se dogovaramo sa institucijama, bile one Republički fond za zdravstveno osiguranje ili neka druga institucija. Sve mora da bude utemeljeno utemeljeno u zakonu. Ko nama garantuje da u februaru neće biti vanrednih parlamentarnih izbora? Ili, da li važi dogovor predsednika Skupštine, Nebojše Stefanovića i direktora Fonda? Ne važi. Fonda? Ne važi. Ja bih voleo, da se razumemo. Vi ste za mene bolji predsednik Skupštine nego što ćete biti kandidat za gradonačelnika Beograda. Bolje sedite ovde i nemojte da izgubite od Đilasa. Ali, ništa nama ne garantuje da vi možda optrčite neku drugu trku da ja onda sa žaljenjem kažem da više ne važi dogovor koji je Nebojša Stefanović napravio sa direktorom Fonda za zdravstveno osiguranje.S druge strane, vi ste lepo rekli da je Srbija pravno uređena država. Ovde sve mora da bude uređeno zakonom, a zakon kaže da sredstva moraju da budu obezbeđena u Fondu zdravstvenog osiguranja. Znači, i do sada su ta sredstva bila obezbeđena, ali nisu na odgovarajući način transferisana.Mi bi trebalo više da povedemo računa da se kaznene sankcije i kaznene odredbe ovog zakona primenjuju, da nemamo situaciju o kojoj govori uvaženi kolega Korać, da korisnici, ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, zemljoradnici, dođu sa trudnom ženom a oni mu kažu – nemate overenu knjižicu. Šta ljudi znaju kad dođu kod lekara da li imaju pravo ili nemaju pravo? Znate koliko malo ljudi zna član zakona, prava koja mu pripadaju iz Ustava. Ljudi nemaju pojma. Njemu je Bog, koga ne može da preskoči, medicinska sestra na šalteru, koja kaže – vi nemate overenu zdravstvenu knjižicu. od deset će kazati – moje je ustavno pravo da mi se žena koja je trudna pregleda. Oni takvu ženu mogu da vrate nazad, jer ta žena možda ne zna zakon, možda ne zna ustavna prava, i ona slegne ramenima i ode kući. Prepuni smo mi žalbi građana koji se žale na nesprovođenje zakona.Za kraj, želeo bih da kažem da mi nemamo problem da glasamo za zakon za koji smo glasali, glasaćemo ponovo. Da nije ovaj amandman usvojen, prethodni zakon bi bio obesmišljen. Mislim da nije postojala zla namera predlagača zakona da ova sredstva ne predvidi u zakonu, pre je reč o propustu iz nehata ili nekih drugih razloga. Ali, nemojte nam spočitavati da li mi volimo ili ne volimo ljude glasajući za ovaj zakon. Jer, nije ljubav voleti ljude, ljubav je poznavati ljude, a vrlina je voleti ljude. Kada ih upoznate kakvi su, da ih volite.Prema tome, nemojte da mislite da mi vas mrzimo. Mi vas dobro poznajemo. Zato vas i volimo.

u svakom slučaju sredstva biti obezbeđena. Dakle, to je nešto što je stav o kome smo radili i slažem se da dobro budu definisani u zakonu.Moram u zakonu.Moram da vam kažem, što se tiče Beograda da bi bilo dobro da je bio neki Lazar Pačuj i u beogradskoj upravi u prethodnom periodu da kaže – nemojte da se zadužujete, uzmite malo manje kredita. Bilo bi dobro da je tu bio Lazar Pačuj, pošto

se vremena mnogo promenila, gospodine predsedavajući. Više nemamo Lazu Pačua, ali imamo Lazu Krstića. Nemojte da ste na kraj srca.Ako Laza Krstić nama ne donese ovde predlog rebalansa iako u okviru rebalansa budžeta ne budemo imali rebalans budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje ovaj zakon će nažalost, ostati mrtvo slovo na papiru. Desiće se ono što sam vam rekao - mnogi zakoni

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković, Donka Banović i Dušica Morčev.Predlagač, narodni poslanik Nebojša Stefanović i Odbor za zdravlje i porodicu nisu prihvatili ovaj amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je

oživim svaki amandman i oživim svaki Predlog zakona.U ovom amandmanu i ovom zakonu pričamo o trudnicama, porodiljama i deci. U ovom Predlogu zakona pričamo o našoj brizi prema trudnicama. Danas su mediji preneli da se lek ginipral koji trudnice koriste kao i partustistenpovlače sa srpkog tržišta zato što su opasni po zdravlje trudnica.Govorim vam da mora sistem, Ministarstvo zdravlja da bude ovde, da bude sa nama i da kaže – primena zakona. Kakva je naša primena zakona? Znači, ovo je jako opasna tema. Moja supruga, mi smo izgubili dve bebe - ginipral smo primali. Koliko beba su još izgubili građani Srbije? Znači, potrebno je da imamo ozbiljnu kontrolu sistema zdravstva koji je zadnjih 20 godina urušen.Što se tiče ovog amandmana, član 4. stav 1. u obrazloženju - Predlog zakona predlaže deca ostvaruju prava utvrđena ovim zakonom na osnovu isprave i o zdravstvenom osiguranju koju izdaje Republički fond za zdravstveno osiguranje bez obzira na to da li je isprava overena.Mislim da ćemo se svi složiti o ovakvoj definiciji i u Predlogu zakona i nema ni jednog lekara koji će reći – ja ne mogu da pregledam dete zato što mu je overena ili neoverena knjižica. Dobro je da se dodatno definiše to u zakonu, ali vam opet postavljam pitanje funkcionalnosti, sprovodljivosti tog zakona. Opet je potrebno da Ministarstvo zdravlja da neke odgovore. Znači, mi kao poslanici pravimo neke dobre zakone, ali opet ti neki zakoni nisu sprovodljivi u praksi.Kažem vam opet kroz primer života da ogroman broj dece u Srbiji nije pokriven zdravstvenim osiguranjem. Nema veza ako ima zdravstvenu knjižicu overenu, i sa ovim amandmanom, i sa ovim zakonom, opet imate veliki broj humanitarnih akcija. Opet imate veliki broj dece koja nisu pokrivena sa ovim ovim zakonom. Apel moj, kontinuirani je apel borbe za život.Da pokušamo, kao što je gospodin Stefanović rekao, da što se tiče zdravstva, barem ne prepiremo. Da se barem oko zdravstva ujedinimo i da shvatimo da imamo bolesnu naciju i da je svakako doprinos svakog od nas da jednim dobrim predlogom zakona poboljša, unapredi sistem zdravstva. Ali vam opet ponavljam, potrebno je da sedi ovde ministarka zdravlja, potrebno je da kaže zašto nam sistem zdravstva ne funkcioniše. Hvala puno.

sam da kažem i prošli put u načelnoj raspravi, pomenuo sam da nije dobro to što i dalje imamo decu, trudnice i porodilje koji nemaju overene zdravstvene knjižice po ovom zakonu.Po Zakonu o zdravstvenom osiguranju, danas smo imali tumačenje od predlagača zakona da oni osiguranici, odnosno trudnice i porodilje koje su osigurane po članu 17, odnosno koje ne mogu da budu osigurane po članu 17. ne mogu da budu lečene, što nije tačno. Po članu 22. jasno se kaže – ako ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika iz člana 17. ovog zakona.Sve trudnice i porodilje koje koje nemaju uplaćen doprinos po članu 17. imaju pravo na osiguranje po članu 22. i imaju pravo da im budu osigurane zdravstvene knjižice, kao i deca koja ne ostvaruju svoje pravo kao član porodice osiguranika.

Ako im je osnov zdravstvenog osiguranja zaposlenje, ona brojka 1010 u zdravstvenoj knjižici, u tom slučaju oni moraju da imaju overenu zdravstvenu knjižicu jer je to jedini način da zdravstvena ustanova naplati svoju uslugu. Znam da će lekari da izvrše preglede i to je veoma lepo i humano od njih, ali oni na taj način oštećuju svoju zdravstvenu ustanovu time što smanjuju šanse da imaju redovne plate i oni i medicinsko osoblje i to je problem.Na kraju krajeva, ako ćemo na ovaj način bolje definisati i jasnije ovu kategoriju zaštiti, mislim da je to dobra stvar da se uradi u zdravstvenom sistemu. Uopšte ne vidim potrebu da na ovaj način ispada da se sukobljavamo oko teme oko koje se očigledno svi slažemo. Mislim da je to dobra stvar za sve narodne poslanike

Ovaj zakon, kao što je malopre rekao gospodin Stefanović, govori samo o pacijentima, bez obzira što su to trudnice, deca ili porodilje, koji imaju zdravstvenu knjižicu ali za njih nije plaćen doprinos. To reguliše ovaj zakon na način na koji reguliše, humano i dobro.Kasnije ćemo videti kako ćemo to sprovesti u delo. U svakom slučaju, pozitivno.Imamo drugi deo, a tu su pacijenti koji su apsolutno neosigurana lica, koja takođe dolaze u zdravstvenu ustanovu i traže zdravstvenu pomoć i u prošloj godini je za ta lica bilo obezbeđeno 620 miliona dinara za njihovo lečenje iz Republičkog fonda

govorimo. Potpuno je nepotrebno da sada diskutujemo o finansijskom delu jer se ovde radi o humanom zakonu i brizi o pacijentima, a ne o finansijama, jer finansije će biti obezbeđene iz republičkog budžeta na ovaj ili onaj način.Ovo što je malopre kolega Milisavljević spomenuo dva leka koji se povlače iz upotrebe, mislim da nije mesto da ovde o tome diskutujemo, da ne unosimo paniku. To želim da kažem zbog građana i trudnica koje taj lek koriste. To su dva leka koja smo do skoro koristili. Jedan se i može i dalje koristiti u infuzionom obliku u roku od 48 sati ukoliko preti prevremeni porođaj ili spontani pobačaj. On se samo povlači iz upotrebe u oralnoj upotrebi dugotrajnoj i sada na osnovu ispitivanja se došlo do zaključka da može da izazove probleme na kardiovaskularnom sistemu ploda. Mislim da ovo nije mesto da o tome razgovaramo, pogotovo ne bi trebalo takve

pa bih voleo da to razjasnimo. Možda bi to mogao da učini gospodin Stefanović, ali zapravo mislim da zaista naše kolege ne znaju kako će tehnički ovo da se sprovede u život.Dakle, neće nikome biti overena knjižica, kome knjižica ne može biti overena, jer to ne dozvoljava Zakon o zdravstvenom osiguranju. Dakle, nijednom detetu, nijednoj trudnici, nijednoj porodilji neće biti overena zdravstvena knjižica, zato što ima neki drugi osnov osiguranja, a po postojećem Zakonu o zdravstvenom osiguranju osnovi osiguranja se ne mogu menjati. Ona će imati prijem u zdravstvenu ustanovu, imaće lečenje, biće joj pružena zdravstvena usluga, ali će je platiti Republički fond, kako stoji u ovom zakonu.

ja vas molim, molim predsednika Skupštine koji je predlagač zakona, kao i direktora Republičkog fonda, nemojmo dodatno otežavati život građana.Dakle, molim vas, kada ovo krene u život i počne da funkcioniše, očigledno da su građani jako zainteresovani, nemojmo dodatnim formularima, dodatnim procedurama, kojima je inače Republički fond sklon, a ja znam jer sam u njemu radio, nemojmo dodatno otežavati život građanima, već dajte da ovo što je dobra stvar profunkcioniše bez dodatnih formulara, bez dodatnih potvrda, bez dodatnih izveštaja, bez dodatnih dokaza i da omogućimo deci, trudnicama i porodiljama da se leče. Hvala. osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, Odbor za zdravlje i porodicu podneo je amandman na član 5.Predlagač, narodni poslanik dr Nebojša Stefanović, na sednici Odbora za zdravlje i porodicu prihvatio je amandman.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 5. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković, Donka Banović i Dušica Morčev.Predlagač nije prihvatio ovaj amandman.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima Dušica Morčev. Izvolite. U stavu 3. člana 5. definiše se da porodilja koja je rodila mrtvo rođeno dete ima pravo na zdravstvenu zaštitu, prema ovom zakonu, u periodu od tri meseca posle porođaja. Kako ste vi obrazložili, pozvali ste se na to da ste stavili rok od tri meseca time što se usklađujete da pravo na porodiljsko odsustvo sa rada prema propisima koji uređuju radne odnose. Znači, porodilja treba da stupi na posao posle isteka ta tri meseca, koja je rodila mrtvo rođeno dete.Mislimo da je prekratak rok od tri meseca što se tiče zdravstvene zaštite. Moje koleginice i ja nismo lekari, imamo ovde lekare koji su članovi Odbora i koji mogu da kažu o opštem zdravlju trudnica, psihičkom stanju, kako podnose i kako je to težak period. Jednostavno smatramo da je tri meseca kratak rok, da imaju pravo na zdravstvenu zaštitu posle gubitka deteta, je svrha ovog zakona da zaštitimo decu, trudnice i porodilje. Te porodilje koje su izgubile dete, daće Bog da će biti opet trudnice, ali da bi došle do toga na najlakši i najbolji način, da bi bile pripremljene da nastave svoj život i da se ostvare kao majke, smatramo da treba ovaj rok da sa tri na šest meseci. Hvala. zakona i da je sasvim u redu što ga je Odbor odbio.Koleginice, i sada porodiljsko odsustvo traje tri meseca, a onaj ostatak od devet meseci predstavlja negu deteta, na koje najčešće žena koja se porodi i ima pravo i dobije pravo na to da bi negovala dete. Znači, i samo porodiljsko odsustvo je i zakonski do sada regulisano na tri meseca.Prema tome, u ovom slučaju je potpuno opravdan Predlog zakona koji je gospodin Stefanović dao, da posle smrti deteta porodiljsko odsustvo traje tri meseca, onoliko koliko je i drugim zakonom regulisano. Jer, s obzirom da je, nažalost, dete egzitiralo iz ovih ili onih razloga, nema potrebe za negom, tako da je sasvim u redu da ovaj amandman bude odbijen, tj. da ne bude prihvaćen. Hvala lepo.

da ode kod lekara i da ostvari pravo na zdravstvenu zaštitu zbog toga što je više ne štitimo kao porodilju.Dakle, rekla sam, ne kao lekar, nego ljudski, da ženi koja je izgubila dete dete posle tri meseca verovatno može da se desi u nekim slučajevima da ima problema, da ima psihičkih problema, da možda ima i nekih drugih zdravstvenih problema koji se odražavaju na njeno opšte zdravlje i da zbog toga treba ovim zakonom da je zaštitimo, baš zato što ne gledamo samo sa stanovišta da li je ona porodilja u tom trenutku, nego da je ona moguća i buduća trudnica. Zbog toga kažem da trebamo da imamo više razumevanja i da trebamo da omogućimo da je zaštitimo bar još tri meseca, da može da ostvari svoje pravo na zdravstvenu zaštitu, uopšte zdravstvenu zaštitu. Hvala. Reč ima narodni poslanik Marko Milutinović. se radi o mrtvorođenčetu. U tom roku posle tri meseca neće biti prava na ovu zdravstvenu zaštitu porodilje. To je ono što smo vam pričali. To je ono što doktori verovatno bolje znaju u kakvom je psihofizičkom stanju ne samo porodilja koja je rodila mrtvo dete već i oni koji su živu decu rodili, u kakvom se psihofizičkom stanju, pogotovo, nakon porođaja nalaze.Ali, u kakvom se stanju psihičkom može nalaziti porodilja koja je rodila mrtvo dete i koliki je period tog nekog psihičkog pre svega oporavka i koja je bitnost toga upravo u nameri da kasnije opet upusti u svoju trudnoću i mogućnost da se opet porodi i da se rodi dete. To je izuzetno po nama bitno s obzirom da je i po nama,

da umesto tri meseca stoji šest meseci. Pri tome ako to izglasamo to će biti lex specialis koji bi se primenjivao u odnosu na osnovni zakon koji važi i reguliše ovu oblast. Hvala.

će biti regulisano u opštem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, tako da ovo sada nije predmet ovog zakona i da ne bi trebalo više oko toga polemisati.

po ovom zakonu izgubila, odnosno rodila mrtvo rođeno dete i tražimo da se zaštiti i da ima zdravstvenu zaštitu u duže periodu da bi mogla da ostvari svoje pravo i opet bude trudnica i da opet bude zaštićena ovim zakonom.Zaista ne razumem kako se ovo ne odnosi na ovaj zakon i šta je kolega ovim hteo da kaže.

je pretpostavljam jednim velikim delom stručno pitanje koliko je to stresogen događaj, a vi ste otvorili drugo pitanje, znači nije samo psihijatrijsko-psihološka pomoć može da bude i neka zdravstvena.Obično se smatra taj rad tuge traje pod normalnim okolnostima oko šest nedelja. To je neko psihijatrijsko stanovište, znači oko mesec i po dana, ali postoje istraživanja postoje te lestvice stresogeni događaji. Stresogeni događaji mogu da budu naglašeni, ako se dobro sećam toga, to je Svetska zdravstvena organizacija, mislim da je gubitak deteta

izjednačeno. Oni sada insistiraju na tome da je ovo suviše stresogeno i zdravstvene neke konsekvence plus mogu da budu, pa treba produžiti to na šest meseci. dobro razumeo rasprava koja se meritum. Meni se čini da je velikim delom stručna. Tako da molim moje kolege ginekologe, oni imaju iskustva sa time u životu, u svojoj lekarskoj praksi, da odgovore na pitanje koliko njima razumno izgleda taj predlog i da bi trebalo to šest meseci, mada to dodatno opterećuje fond. Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković, Donka Banović i Dušica Morčev.Predlagač narodni poslanik dr Nebojša Stefanović i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.Odbor

član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković, Donka Banović i Dušica Morčev.Predlagač narodni poslanik dr Nebojša Stefanović i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne)Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Pošto je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem utorak, 26. novembar 2013. godine sa početkom u 14,00 kao dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, izuzev o tačkama 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda, o kojima je Narodna skupština već glasala 20. novembra 2013. godine.Hvala svima Hvala